„ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2013 г. На свое заседание, проведено на 11 юни 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2013 г. Законопроектът беше представен

и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз е одобрен като основа за преговори. Той е подписан на 22 януари 2012 г., одобрен е окончателно от Министерския съвет и е ратифициран със закон. Целта на настоящото изменение е да се даде възможност за по-пълно използване от българска страна на капацитета за консултантски услуги от Световната банка във връзка с разширяване източниците на финансиране по меморандума с добавяне на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и, респективно, Програмата за развитие на селските райони, като съответно се допълват сферите на предоставяни услуги със сектора на селското стопанство. Областите за техническа помощ се запазват, валидни са и за новия сектор, и са както следва: 1. Подкрепа в разработването на секторни стратегии в ключови области за инвестиции. Те ще съдържат стратегическите цели за период 5-10 години и ще обхващат политиките, институционалното развитие, както и правни и регулаторни въпроси. 2. Подкрепа при подготовката и реализацията на вече идентифицирани проекти, които следва да бъдат финансирани в рамките на програмен период 2007-2013 г., включително идентификация на потребностите от консултантска помощ, от оперативна подкрепа на отговорните за изпълнението на Структурните инструменти и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони органи за повишаване на техния капацитет за подготовка и управление на проекти. 3. Подкрепа при идентифицирането на секторни инвестиционни програми за предстоящия Програмен период 2014-2020 г. за прилагане на съответните секторни стратегии. 4. Идентификация на проблеми на управлението, засягащи публичните институции в сектора и подкрепа при осъществяването на управленски реформи. 5. Изграждане и повишаване капацитета на публичната администрация и секторните институции, което ще ще се осъществява чрез обучение и развитие на персонала в дадения сектор, а също и чрез предоставяне на допълнителен капацитет на министерствата и публичните институции и компании. 6. Подкрепа при провеждането на мониторинг и оценката на програми и проекти, реализирани със средства от Структурните инструменти и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. След проведената дискусия и обсъждане, Временната комисия по правни въпроси с 5 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2013 г.” Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по обсъждания законопроект. Заповядайте, господин Горанов.

Затова аз искам да попитам вносителите – представителите на Министерския съвет, които са в тази зала, да дадат отговор на въпроса как се стигна до решението, че трябва без конкурс, без ЗОП да се възлага техническата помощ, как се гарантира максимална защита на държавния интерес и постигането на справедлива цена за тази услуга? И в края на краищата, понеже в документа не става ясно, по какви цени ще заплащаме за тези консултантски услуги? Благодаря. Благодаря, господин Горанов. Господин Мемов, желаете ли да отговорите на зададения от народния представител въпрос? Има

Това, което искам да кажа, е, че този меморандум не определя цените, по които ще бъдат сключени споразуменията с отделните министерства. Меморандумът дава възможност министерствата да се възползват от експертизата на Световната банка. На базата на този меморандум след това министерствата сключват индивидуални споразумения, където точно и конкретно се определя сферата, в която ще получат подкрепа от Световната банка, сроковете за това и нашите ангажименти. След като бъде подписано такова индивидуално споразумение, то отново влиза в Народното събрание за ратификация, така че тогава народните представители също ще имат възможност да вземат отношение по този въпрос. Що се отнася до отправения въпрос защо можем да

„Ключов въпрос за изпълнението на този ангажимент е начинът, по който съответните бенефициенти или правителствата на Република България ще могат да възлагат директно изпълнение на услуги на без да бъдат нарушавани изискванията на Директива 2004/18 ЕС за възлагане на обществени поръчки”. В тази връзка беше отправено запитване до Европейската комисия и от получения официален отговор е видно, че тези институции, в случая международните финансови институции, а това са

В него е предвидено изключение за прилагане на процедурни правила на директивата, тъй като основната същност на мисията и институционалната им дейност не са свързани с извличането на икономическа облага, а са насочени към дейности за подобряване на публичната инфраструктура. Тоест отпускане на ниско лихвени кредити за финансиране на инфраструктурни проекти, изготвяне на стратегии, предложения за реформи и други. По този начин предоставянето на услуги от страна на Световната банка може да се възложи без да се следват стандартните процедури на възлагане по силата на чл. 15ц на Директива 2004/18 ЕС. Базирайки се Базирайки се на тези, получени от Европейската комисия утвърдителни, отговори миналата година бяха предприети стъпки за промяна в Закона за обществените поръчки с оглед създаването на условия за директно възлагане на изпълнението на обществени поръчки за услуги на международните организации, каквато възможност дава именно Директива 2004/18 ЕС. Благодаря Ви.

за ратификации, Парламентът е единодушен при вземането на подобни решения, защото в повечето случаи става дума за дейност, полезна за България, особено, когато е свързана с участието на Аз съм притеснен от реакциите на дясната страна на залата, защото от това, което ни представиха вносителите, ясно е записано – пак ще го повторя отново този меморандум е подписан на 22 януари 2012 г., одобрен окончателно от Министерския съвет и е ратифициран със закон. Тоест, по време на тяхното управление. По меморандума са посочени всички основни изисквания и условия, при които може да се подпише този договор. Освен това в случая става дума за допълнение към този меморандум. Уважаеми колеги, ако трябва да бъде опозицията нека да не се занимаваме с въпроси, които по традициите на Народното събрание са били в общата полза и са обединявали народното представителство. Благодаря.

Господин Имамов, традициите са нещо хубаво. Разликата между повечето ратификации обаче и тази, и моята принципна позиция, независимо че вътре стои подписът на моя колега бивш министър Дончев, винаги е била, че когато държавата харчи свои пари, тя трябва максимално добре да гарантира защитата на своя интерес. Ако това, което каза представителят на Министерския съвет, е вярно, аз не се съмнявам, че не е задължително възлагането през обществена поръчка, питам какво прави този документ тогава в пленарната зала? Тъй като взаимоотношенията между отделните институции за възлагане или за договори за определени услуги не са прерогатив на ратификация от страна на Народното събрание. оставам на принципната позиция, както по тази ратификация, така и по няколко други, с които Министерският съвет занимава и ще занимава Народното събрание. Когато ние ползваме консултант, били те международни финансови институции, ние си плащаме, плащаме, и то на доста висока за българските стандарти цена. В този смисъл ние трябва да имаме поне информация и надеждна гаранция, че българският данъкоплатец, било то и за сметка на техническата помощ на Европейския съюз, плаща справедливата цена. Благодаря

като че ли по презумпцията за доброто на България. Така го казахте и ми напомня за едни времена, когато всичко, което беше в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ – малките не знаят какво е това, не са и чували, и не подозират, че е имало такова нещо – всичко е за доброто и благото на Народна република България. Не може така да се презумира! Сам по себе си този дебат тук е много стойностен. Всъщност от ГЕРБ работиха през целия техен мандат на този принцип – щом нареждат от Брюксел, щом казват от Вашингтон, щом е с Международния валутен фонд или някои институции оттам, от нашите западни партньори, всичко е наред и няма какво толкова да мислим – то е за доброто на България. Тук същественото е, че от ГЕРБ опонират много важно и изключително ценно, защото това е корективът. Не може да се говори на ангро се казва „Световната банка” и ние автоматично да натиснем копчето и да кажем „Браво, готови сме!”, пък и в нарушение на основни начала и разпоредби в нашето законодателство.

Господин Горанов, аз съм съгласен с Вашите общи приказки, но пак повтарям – с подписването на този меморандум на 22 януари 2012 г. Вие сте осигурили всички тези условия, за които говорите. изобщо повдигате този въпрос тук, а тогава не сте го поставяли? Защо тогава не сте казали – ето, видите ли интересът на държавата е защитен, меморандумът е подписан, България има полза от всичко това. И точка. А сега Вие говорите общи работи дали държавата има полза, дали са спазени всички изисквания по отношение на това и така нататък. Господин Шопов,

Господин Томислав Дончев първи пожела да се изкаже – все пак неговият подпис стои под меморандума, който ще ратифицираме днес. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Човек в живота и в политиката не бива да си сменя често идеите, лицето и не бива да се отказва от подписа си. В този смисъл аз ще бъда напълно последователен. Ще се опитам да внеса малко яснота по темата, доколкото въпреки добросъвестните пояснения по точката, има опасност да се попадне в буквата и да не се схване цялата идея. Става дума за идея, възможност, стартирана преди повече от две години заедно с комисар Хан не само по отношение на България, но може би България беше една от първите държави, която се възползва от тази възможност. Става дума за мобилизиране на експертизата на международните финансови институции – не само ползването й като източник на евтин кредит, както е било в годините, но в тези сфери, където международните финансови институции – Световна банка, Европейска инвестиционна банка имат натрупана експертиза и тя може да бъде използвана от държавите членки по повод усвояването на средствата от Европейския съюз, това да става чрез надлежна процедура. Такава процедура беше разработена. Господин Имамов беше абсолютно коректен, цитирайки нормативната база. В допълнение е редно да се знае, че има изрично разрешение от три дирекции на Европейската комисия за въпросните услуги, които се предоставят от Европейска инвестиционна банка и Световна банка, да се заплаща по одобрени от одиторите ставки с европейски пари. Тук основание за каквото и да било формално или нормативно напрежение няма. Колкото до позицията на господин Горанов, тя е абсолютно принципна. Дълбоката истина е, че с него повече от година и половина водим точно същия спор по темата, който в момента се разразява и в пленарната зала. Едно много важно уточнение, защото господин Горанов не беше прав. Не става дума международна финансова институция, в това число и Световната банка да управлява проекти в България. Считам, че българските институции отдавна са натрупали необходимия опит, да могат да управляват сами проектите си. Ако сте обърнали внимание на нюанса в текста, става дума за подкрепа за провеждане на реформи в сфери, където повече от десетилетия реформите стартират трудно или се движат бавно.

Програма за развитие на селските райони и за реформа в сектора на хидромелиорациите. Изключително важно уточнение: Световна банка в някои от тези сектори има безспорно натрупана експертиза в годините. Една тема с продължение. Лично аз считам, че подобни услуги би следвало да бъдат ползвани с мяра, за да не атрофира рефлексът на българските институции сами да кроят политики и да ги провеждат. Искам да призова всички колеги в залата да подкрепят тази точка. Лично мога да гарантирам, че заедно с Европейската комисия всеки детайл от нея е оглеждан и тя е от полза за България. Благодаря. Благодаря, господин Дончев. Има ли реплики към изказването на народния представител Томислав Дончев? Заповядайте, господин Горанов. (Шум, Уважаеми господин Дончев, аз ще се въздържа, така както се въздържах и по време на дебатите в Министерския съвет.

Наскоро имаше коментар на друга международна финансова институция, която отчете, че е пренатегнала ситуацията в близка до нас страна и по този начин е повлияла съществено върху темповете на нейното възстановяване.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Горанов, реформа не може да бъде проведена от международна финансова институция. Реформата трябва да бъде проведена от българските институции, но няма нищо лошо да се ползва опитът и експертизата на някоя международна финансова институция. Благодаря. Желаещи за други изказвания? Господин Казак. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Дори ми стана забавно от този спор между двама колеги от ГЕРБ, явно спор, воден в предишни времена, когато те са били в изпълнителната власт.

норми. В момента тук има просто изменение на меморандума, разширяване на обхвата, на възможността за предоставяне на консултантски услуги от Световната банка и по отношение на Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период. Искам да задам само един реторичен въпрос и да приключа с изказването си. Уважаеми колеги от ГЕРБ,

Благодаря. Желаещи да отговарят на риторичния въпрос? Желаещи за реплика? Господин Московски, заповядайте. уважаеми господин Казак! Винаги трябва да се съмняваме, когато става въпрос за разход на държавни средства.

това продължи да се случва, ще нанесе дефект в системата и затова искаме да обърнем внимание – да не се получава, защото много често експертизата не идва от самата международна финансова институция, а те превъзлагат на определени подизпълнители експертизата. Много често това става на изключително високи цени и в крайна сметка в много от случаите се оказва, че не може да се извърши качествена услуга. Давам Ви конкретен пример: Международната банка за развитие, Японската банка за развитие – заем за пристанище Бургас за насипни товари. Подизпълнител на тази услуга беше холандска компания. Има Има факт, има протоколи, че работата е изключително некачествена, абсолютно нищо съществено не е свършено, на много висока цена – бяха похарчени над 100 млн. лв. Това стана с тогавашното съдействие до голяма степен на тройната коалиция.

Благодаря. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Московски, съгласен съм, че винаги трябва да бъдем много внимателни, когато харчим държавни ресурси. Още повече трябва да бъдем внимателни, когато поверяваме основни държавни ресори и най-вече такъв основен държавен ресор, като Министерството на финансите, на хора, които уж са подготвени, но видяхме докъде докараха икономиката

дори със Световната банка, да внимават за експертизата, за да не се получават такива трагични случаи, каквито имахме с бивш експерт на Световната банка, който четири години управлява държавните ни финанси. Благодаря. Желаещи за други изказвания? Има ли желаещи за още изказвания? Няма. Закривам дебатите. Подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка. Моля, гласувайте.

Уважаеми колеги, ще прочета все пак текста на чл. 70, ал. 2, за да преценим основателността на направеното искане, а той гласи, че по изключение Народното събрание може да подложи на две гласувания в едно заседание един законопроект само ако по време на обсъждането „не са направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта”. В случая е относима и разпоредбата на чл. 77, който казва, че по законопроект за ратифициране на международен договор текстът на договора не може да бъде изменян. Мисля, че няма пречка да бъде подложено на гласуване процедурното предложение на господин Казак за преминаване към второ гласуване на предложения законопроект. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Процедурното предложение на господин Казак е прието. Моля, господин Казак, да докладвате законопроекта за второ гласуване.

за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на структурните инструменти на Европейския съюз Член единствен. Ратифицира изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на структурните инструменти на Европейския съюз, сключено на 8 март 2013 г. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.” Благодаря. Има ли изказвания за второ гласуване на същия законопроект? Има ли желаещи да се включат в дебата? Няма.

Гласували 191 народни представители: за 183, против 4, въздържали се 4. С това Законът за ратифициране на изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република

Кой ще представи доклада на комисията? Заповядайте, господин Казак.

министърът на вътрешните работи и министърът на финансите и ще аргументирам моето предложение. На първо място, този законопроект се предлага от група народни представители, не знаем мнението на Министерския съвет. На второ място, никъде в законопроекта не е коментирано как ще бъде извършено самото преместване, фактическото преместване на службата, колко ще струва това. Това е и поводът да поискаме да бъде поканен министърът на финансите.

„ДОКЛАД на Временната комисия по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 4 юни 2013 г. На свое заседание, проведено на 6 юни 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 4 юни 2013 г. На заседанието присъства Николай Нанков – началник отдел „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правнонормативна дейност” в Министерството на вътрешните работи. Законопроектът беше представен от един от вносителите – народният представител Христо Бисеров. Настоящият законопроект има за цел да пресече безконтролното подслушване и проследяване, да възстанови и изгради ефективен и незаобиколим контрол. Предлага се специализираната структура, която основно прилага специални разузнавателни средства, а именно Специализирана дирекция „Оперативни технически операции” (СДОТО) да бъде изведена от структурата на Министерството на вътрешните работи и се обособи в самостоятелна държавна агенция към Министерския съвет. Държавна агенция „Технически операции” ще бъде юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град София. Подробно се уреждат нейните правомощия, структура и дейност. Изваждането на органа, който осигурява и прилага специални разузнавателни средства, от Министерството на вътрешните работи и разделянето на заявителя от прилагащия специални разузнавателни средства ще гарантира неговата независимост и невъзможност за злоупотреба. Високият статут на агенцията ще се гарантира и от начина на избиране на нейния председател. Предлага се това да става с решение на Народното събрание, по предложение на министър-председателя. Предложената промяна ще осигури независимост на агенцията, от една страна, и възможност за завишен парламентарен контрол, от друга страна, включително и чрез изграждане на качествено нова постоянна парламентарна комисия за контрол над дейността на службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до трафични данни по Закона за електронните съобщения. Предвижда се възстановяването на Националното бюро за независим и действен контрол над цялата дейност по използването и прилагането на специални разузнавателни средства. Националното бюро ще се състои от петима членове, в това число председател и един заместник-председател, които ще се избират от Народното събрание по подробно разписани в закона процедури. Ежегодно до 31 май ще внася доклад в Народното събрание за своята дейност и състоянието на сектора, включително и за това как се спазват и защитават правата и свободите на гражданите срещу незаконно използване на специални разузнавателни средства. Важен момент в закона е въвеждането за първи път на механизма на контрол чрез бюджета. Предвижда се закрепването на принципа на финансовата обвързаност. Само през бюджета ще се дисциплинират органите, които заявяват специални разузнавателни средства и ще се намери балансът между нуждата от използването им, гражданските права и финансовите възможности на държавата. Предлага се Министерският съвет да регламентира подробно реда и начина на прилагане на този нов принцип, като се въвежда от началото на следващата календарна и финансова година. Новата агенция – ДАТО, е предвидено да е правоприемник на всички активи и пасиви на СДОТО, в едно с материална база и техника, а така също и на информационния фонд и архива. По време на дискусията народният представител Янаки Стоилов изрази подкрепата си към законопроекта. Заяви, че същият е положителна стъпка в организацията на дейността по използване и прилагане на специални разузнавателни средства, за да се повиши ефективността от прилагането им и да се ограничи злоупотребата с тях. Акцентира, че дейността по осигуряване, прилагане и контрол върху използването на специалните разузнавателни средства и получените чрез тях резултати е била централизирана в Министерството на вътрешните работи, а в законопроекта са предвидени няколко органи, които да се занимават с тази дейност. Постави въпроса: целесъобразно ли е Народното събрание да избира както председателя на специализираната агенция, така и състава на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и няма ли това да доведе до размиване на личната отговорност? разузнавателни средства да се назначава по предложение на министър-председателя от Министерския съвет. По този начин отговорността за дейността му ще бъде на изпълнителната власт, а Народното събрание чрез Националното бюро и специализираната постоянна комисия ще разполага с достатъчно възможности за наблюдение и контрол на тази дейност. Народният представител Явор Нотев изложи, че подкрепя законопроекта, който е в съответствие с констатациите, изводите и препоръките, направени в доклада на постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол. Между първо и второ четене трябва да бъде намерена точната мярка за определяне на отговорността по използване, прилагане и контрол върху специалните разузнавателни средства и при наличието на три институции, които ще отговарят за тази дейност, не трябва да има съмнение кой е отговорният субект за всяко конкретно действие. След проведената дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси със 7 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 4 юни 2013 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаеми господин Казак. От името на вносителите

След като чухме доклада на комисията, аз съм значително облекчен в представянето на законопроекта от името на вносителите.

А по отношение на контрола върху трафични данни разрешенията нараснаха до колосалните около 55 Над 100 милиона се харчеха годишно срещу минимален брой веществени доказателствени средства. Към тази картина трябва да добавим скандалите при подслушването на шефа на Агенция „Митници”, скандалите при подслушването на лекари и четенето на техни показания тук, от трибуната. Държа да припомня, че в началото на 2011 г. подкомисията за контрол на специалните разузнавателни средства към Правната комисия в Парламента излезе с един доклад, в който заяви, че е констатирала трайна, порочна, незаконна практика при прилагането на специални разузнавателни средства. За първи път орган на Народното събрание зае толкова ясна и категорична позиция „че събраните данни от специалните разузнавателни средства не се използват единствено и само за целите на закона” – това са цитати от доклада на подкомисията, „че се „че се използват за обслужване на политически и бизнес интереси и че отговорност за това състояние на нещата носят преките ръководители на сектор „Сигурност”. Естествено, визирахме вицепремиера и министър-председателя. Стигна се дотам бившият вицепремиер Стигна се дотам бившият вицепремиер днес да е със снет имунитет и с връчено обвинение. Искам да Ви обърна внимание, че това обвинение не е за непредпазливо поведение! Текстът в Наказателния кодекс говори за умишлено поведение! Нашият колега не е обвинен за непредпазливост! За това умишлено престъпление законът предвижда наказание от една до осем години, ако не се лъжа. Наличието на долна граница на наказанието означава, че не може да се разчита на условна присъда. Законът не позволява, когато има долна граница, да има условна присъда. Виждате колко са сериозни нещата. Припомням тези неща на фона на общата институционална и обществена подкрепа на този законопроект. Днес от медиите научаваме, че Президентът го подкрепя. Аз считам, че много по-ценна е подкрепата на главния прокурор, защото тя, в едно писмо до председателя на Парламента, е много мотивирана, много професионална, с много допълнителни предложения, които аз вероятно ще изложа по време на дебата. Всички неправителствени обществени организации, които имат отношение по такава тематика, намериха начин да изкажат своята подкрепа в тази посока. Знаем и мнението на министъра на вътрешните работи, въпреки че той днес отсъства, вероятно ще дойде в залата. Трите парламентарно представени партии изразиха подкрепа. Четвъртата вероятно няма да го направи, но тя генерира този проблем. Тя генерира престъпност в сектора „Сигурност”. Затова става въпрос, а не става въпрос, че някой нещо злоупотребява и че прави нещо, което не е много редно. Става въпрос за престъпност в сектора „Сигурност”. Това трябва да пресечем. Това трябва да направим: три неща – структурата излиза от МВР, най-важното – възстановяваме Бюрото за контрол, ежедневния и оперативен контрол, който ГЕРБ унищожи. Една от първите стъпки на ГЕРБ, когато дойде на власт, беше да ликвидира току-що създаденото Бюро за независим контрол, създадено по препоръка на европейските институции, защото имаме редица негативни решения по тази тема от Европейския съд за защита правата на човека. И третата мярка е въвеждането на нов принцип, който не е разписан в детайли, защото изпълнителната власт е тази, която трябва да намери формата на финансовата обвързаност. Всички знаем, че контролът през парите е здравият контрол, най-ефикасният – през бюджета. Който харчи пари трябва да се знае колко харчи. Не можеш да харчиш 100 милиона за шепа доказателства. Държавата ни няма тези ресурси. Това е, което имам да кажа, като представяне на законопроекта. Благодаря Благодаря Ви, господин Бисеров. Уважаеми народни представители, чухте доклада на комисията, чухте изложението на вносителя. Откривам разискванията. Парламентарната група на ГЕРБ има 30 минути, Коалиция за България – 27, Движението за права и свободи – Парламентарната група на „Атака” – 15 минути. Разбира се, имате правата по втората алинея на чл. 48, да поискате удължаване. Имате думата за изказвания по Законопроекта за изменение и допълнение

Има думата народният представител Младен Червеняков. МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, пред нас е вторият законопроект в сектора „Сигурност”, който сме направили в това Народно събрание. И може би за разлика от първия, който предизвика доста широки дискусии, често пъти и противоречиви мнения в тази зала, настоящият законопроект аз считам, че ще бъде подкрепен от всички парламентарни групи.

консенсус. Искам да кажа, че такъв консенсус в обществото вече съществува. Той беше изразен както от страна на изпълнителната власт, така и във вчерашното изявление на Президента на и в специалното писмо, което е изпратено до Народното събрание от главния прокурор на Република България, в което изрично се казва, че той изразява силно одобрение от страна на Прокуратурата по отношение на законопроекта. Струва ми се, че законите за националната сигурност трябва да бъдат приемани именно с такъв консенсус, защото националната сигурност е проблем, който стои пред всички парламентарни групи, пред всички народни представители и пред всички български граждани. Веднага искам да подчертая, че предлаганият законопроект отговаря на една отдавна възникнала обществена потребност от Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. И аз тук няма да се спирам на многобройните случаи за противозаконно използване на тези средства в последните години. Няма да се спирам на конкретиката на този тежък за обществото проблем, но искам да посоча, че още в решението на Европейския съд за защита правата на човека беше посочена необходимостта от приемането на изменение и допълнение в Закона за специалните разузнавателни средства, за друг режим за тяхното използване и контролиране. Такава необходимост беше посочена и от Европейската комисия, когато този въпрос беше поставен на нейното внимание, а също така и при обсъжданията в Европейския парламент. Такава потребност беше посочена и от постоянната подкомисия в предишното Народно събрание, която в своите констатации посочи значителни, стряскащи факти за използването на специалните разузнавателни средства. И тук става въпрос не само за тройното или четворното увеличение на броя на тези средства, но и за резкия спад на тяхната ефективност, която беше констатирана в рамките на 5% използвани като веществени доказателствени средства. Тази необходимост беше посочена и от бившия министър-председател, когато заяви, че са необходими промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които, за съжаление, не бяха направени в рамките на миналото Народно събрание. В крайна сметка тази необходимост беше посочена и в специален Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, който депутати от Парламентарната група на Коалиция за България внесоха в предишното Народно събрание. Ето защо считам, че този законопроект е изключително навременен, изключително подходящ и ще срещне подкрепа от всички парламентарни групи. Какви са основните изменения? Както посочи господин Бисеров, те са три. Първото е създаването на самостоятелната Държавна агенция за технически операции, като първостепенен разпоредител с бюджета, като самостоятелно юридическо лице извън системата на Министерството на вътрешните работи. Тази агенция ще бъде към Министерския съвет. Тя ще се ръководи от председател, избиран от Народното събрание по подробно описана процедура, и от двама заместник-председатели. Тази агенция ще изпълнява всички онези функции, които досега е изпълнявала дирекцията в Министерството на вътрешните работи и са подробно разписани в 18 точки на законопроекта. На второ място – изключително важно е възстановяването на Националното бюро за контрол върху използването на специалните разузнавателни средства. Закриването на това бюро ни докара до редица проблеми в рамките на предишния мандат. И ми се струва, че тази прибързана първа мярка на тогавашното мнозинство не оправда своята ефективност. Касае се до възстановяване на една обществена потребност, която, вярвам, в своята бъдеща дейност, ще докаже ефективността си за контрол върху специалните разузнавателни средства. Това Национално бюро, както беше предвидено и в предишния закон, ще бъде също самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, ще се ръководи от председател и заместник-председател, общо петима членове, които ще бъдат избирани от Народното събрание. Вярвам, че ефективността на това бюро ще бъде безспорна. Разбира се, възниква въпросът по какъв начин ще си взаимодействат при контрол постоянната парламентарна Комисия за контрол върху ДАНС, специалните служби и за използване на специалните разузнавателни средства, и това национално бюро. Струва ми се, че един от основните проблеми е технологията за използването на специалните разузнавателни средства, не документацията, която се създава. Естествено е, че една парламентарна комисия не може да контролира тези технология, предвид множеството възможности, които съществуват в настоящия момент и в системата на специалните служби, а и извън тях за използване на такива средства. Именно върху тази технология трябва да съсредоточи своята дейност Националното бюро, а цялостният контрол – документален и по отношение на прекия контрол върху изпълнителите, тоест на лицата, които използват специални разузнавателни средства, трябва да бъде осъществяван от постоянната комисия на Народното събрание. Третият момент, който ми се струва изключително важен, е въведеният принцип – специалните разузнавателни средства ще следват парите. Разбира се, и в предложенията на прокуратурата, и в редица други бележки, които бяха направени, се съдържат идеи, които биха могли да бъдат обмислени между първо и второ четене. Прокуратурата предлага да има утвърден лимит за използването на тези средства и при надхвърлянето на този лимит да се заплаща от бюджета. Изтъкват се съображения, че в противен случай няма да има средства за заплащането на всяко искане за използването на специални разузнавателни средства. Такъв бюджет може да бъде отделен и в Държавната агенция, и в съответните потребители на специални разузнавателни средства, като при неговото надхвърляне да се мине на принципа, въведен от закона. Разбира се, стои въпросът и кои специални разузнавателни средства ще бъдат в обсега на тази агенция. Съгласно чл. 172, ал. 1 от Наказателнопроцесуалния кодекс

Очевидно е, че тази дейност трябва да бъде оставена в съответните служби, за да може да се осъществи връзка между оперативния работник и тези служители под прикритие, така че тази агенция да съсредоточи своята дейност върху останалите специални разузнавателни средства, които се използват в нашата страна. Като първа крачка ми се струва, че предлаганият законопроект дава изключително рационални решения, преодолява съществуващи и създадени слабости в използването на СРС и отговаря на обществените потребности на страната. На фона на това, което разтърси съвременния свят преди два дни за масово подслушване и следене от страна на службите на една друга, голяма страна, и за мащабите на това подслушване, струва ми се, че този законопроект е още по-актуален в настоящия момент за нашата страна. Вярвам, че Народното събрание ще подкрепи законопроекта на първо четене и ще направим необходимите доуточнения между първо и второ четене, за да изгладим малкото въпроси, които стоят пред него. Благодаря.

тази важна тема, по отношение на която е необходима задълбочена реформа, все пак може да изчакаме конституирането на постоянните парламентарни комисии, да обсъдим тази тема в няколко парламентарни комисии – на открити и закрити заседания, когато е необходимо, и след това да пристъпим към обсъждане в пленарната зала. Това е първата ми критична бележка – липсата на каквито и да било обществени обсъждания по темата. Те са много важни. Не е необходимо всичко да се прави в някакви някакви условия на секретност, защита на класифицирана информация. Все пак това е тема, която е достатъчно публична, освен всичко друго. Искам да напомня един много важен исторически факт.

в който се съдържа пълна статистика по темата „Специални разузнавателни средства”. Това беше много добър положителен пробив, защото дотогава, началото на 2010 г., никой, в никаква официална статистика не можеше да прочете какъв е броят на специалните разузнавателни средства, какъв е броят на контролираните лица, какви са съотношенията между СРС-тата и веществените доказателствени средства. Държа да отбележа това, защото то е постижение на предишното правителство правителство и парламентарно мнозинство. Това се отнася между другото и по отношение на щатната численост на Вътрешното министерство. Всичко останало като цифри, които се споменаваха дотогава, отново подчертавам – до началото на 2010 г., когато за пръв път се публикува докладът, приет от Парламента, всичко бяха предположения и никой не можеше да борави със съответна статистика. Може би след малко ще стане по-подробно в дебатите, но в мотивите ми се струва, че отново по отношение на статистиката или по скоро на емпиричната база не сме стъпили както трябва. Обръщам се към вносителите и към Вас, господин Бисеров: лансирате цифри, които аз не знам откъде се завъртяха в публичното пространство. Те трябва да са точни и по отношение на цената на специалните разузнавателни средства. Броят на СРС-тата не е тайна за никого и няма да издадем класифицирана информация. Пак казвам – през последните 3-4 години има официални доклади по тази тема. Но не е важно само какъв е броят на специалните разузнавателни средства. По-важен е друг факт – какъв е броят на контролираните лица, по отношение на които има издадено съдебно разрешение за подслушване, проследяване и всички видове специални разузнавателни средства. Този брой е между пет хиляди и седем хиляди и няколко човека физически лица годишно. Всеки може да си направи сметка дали това е голям брой или малък. Това е официалната статистика, която се съдържа в тези доклади. Имам съвсем конкретна критична бележка, че се създава нова Държавна агенция „Технически операции”. Между другото аз по принцип съм склонен да подкрепя създаването на нова държавна агенция, която непосредствено да притежава и прилага техническите средства, но тук особено важно е да отбележим в критичен тон, че става дума само за една от службите, която притежава такава специализирана техника тази служба, която е в МВР. Изваждате СДОТО от МВР и създавате нова държавна агенция. Отново искам да кажа особено след 2008 г., когато бе създадена ДАНС, настъпи роене на технически служби за подслушване и физическо проследяване на лица. Не само СДОТО от МВР подслушва и проследява. Почти идентична структура има и в ДАНС. Това беше голям проблем и на чисто техническо ниво – отделяне на кадри, на техника, разделяне. Така че ако трябва да се мисли за предподчиняване на техническа служба за проследяване и подслушване, това трябва да се предхожда от нейното окрупняване. Категорично! По закон, макар на практика това да не е съвсем точно и да не се прави по ред причини, такива подслушвателни техники, изобщо звена, могат да имат Министерството на отбраната, Военна полиция и Военно разузнаване, както и НРС.

Това, че липсва финансова обосновка, също е голям проблем – и в мотивите, и в конкретните текстове. Промяната, която предлагате, съдържа много проблеми от финансово естество. Тук трябва да има подробна финансова обосновка. Между другото това, че парите ще следват СРС-тата, също трябва да подлежи на подробен коментар и да се чуе внимателно мнението на финансисти от правителството, от министъра от министъра на вътрешните работи, а и от правосъдния министър – дали има осигурени такива средства. Между другото съм против това да се насочва към много подзаконови нормативни актове, когато става дума за такава изключително важна сфера, която засяга основни човешки права и свободи, които се защитават от Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и много други актове. Тоест критичен съм точно към тази разпоредба, с която, господин Бисеров, Вие преди малко обяснихте, че трябва с подзаконов акт в тримесечен или шестмесечен срок, доколкото виждам – от 1 януари догодина, да се реши как точно парите ще следват СРС-тата. Това е много деликатна тема и ще хвърлите в голямо напрежение точно тези, които трябва да подготвят подзаконовия нормативен акт новата парламентарна комисия, която Вие ще конституирате, или вече сме конституирани, след като вече има приет нов Правилник вчера. Също така не смятам, че е добър ход закриването на предишната подкомисия към Правната комисия. Това беше постижение на предишния Парламент. На паритетен принцип се създаде Постоянна подкомисия към Правната комисия, която контролираше процедурите по СРС-тата, и изключително важно – правеше годишните доклади, въз основа на които сега цитирам съответни данни.

която ще контролира всички служби и наред с това ще се занимава и с контрола върху специалните разузнавателни средства, и така наречените „разпечатки”. Във висша степен специалните разузнавателни средства са правосъден и правозащитен проблем. Затова според мен задължително трябва да има подкомисия към Правната комисия, а не към една по-милитаризирана структура, като тази мегакомисия, която ще контролира всичко в сферата на сигурността. Това няма да доведе до добри резултати. Запомнете ми думата! Неслучайно предишното бюро, което беше създадено през 2009 г., беше към Министерството на правосъдието, но липсват други, много ключови аспекти в темата специални разузнавателни средства. Те отсъстват от законопроекта. Ако те отсъстват, механичното вадене на една служба от МВР и превръщането й в агенция към Министерския съвет, няма само по себе си да доведе до ограничаване на броя, в никакъв случай, нито ще увеличи броя на веществените доказателствени средства. Това многократно беше коментирано на много кръгли маси през последните няколко години и в Парламента, и извън него. Ще маркирам съвсем накратко, за не повече от минута, много важни неща, които липсват.

Затова способът се нарича изключителен или субсидиарен. Това се изследва от съдията, който дава разрешение. И тъй като практиката очевидно не е добра, трябва изрично да посочим в самия Закон за СРС и в Наказателно-процесуалния кодекс, че съдията ще е длъжен с мотивиран процесуален акт да изследва точно това обстоятелство, иначе абсолютно нищо няма да променим. Трябва да се ограничи кръгът на заявителите, а това не се прави със законопроект. Можем да помислим за ограничаване на кръга на съставите на престъпления, по отношение на които е допустимо специално разузнавателно средство. Друго нещо, което отсъства: да помислим за достъп на съдията до цялото досъдебно наказателно производство, когато наблюдаващият прокурор е поискал специални разузнавателни средства преди да направи преценка дали да даде разрешение, и ако е необходимо до части или цялото оперативно дело, именно за да може да изследва този факт, това обстоятелство - дали информацията може да се събере по друг начин. Днес, между другото, отвън в кулоарите на Парламента ни раздадоха интересна информация по отношение на състоянието на достъпа до информация в България за миналата година. Наистина там има изключително важни констатации, включително и по темата „специални разузнавателни средства”. Ето например: да се стесни обхватът на списъка по ЗЗКИ, така че информацията, събрана чрез СРС по наказателни производства, както и доклади и обобщени данни за приложени използвани СРС да не подлежат на класифициране като държавна тайна. Има и един друг изключително важен въпрос, който се съдържа в осъдителното решение на България в Страсбург от 2008 г. по отношение на това в какъв обем и кога трябва да се уведомяват лица, спрямо които неуспешно е прилагано специално разузнавателно средство. В законопроекта Вие този въпрос изобщо не сте го коментирали. Изобщо! Там отново е записано, че при незаконно използване на СРС, лицата трябва да се уведомяват, и то пак при известни ограничения.

служби? Тук неколкократно се заяви, че бюрото беше закрито в края на 2009 г. Искам да напомня, че едно към едно, с копи-пейст правомощията на това бюро бяха пренесени към новата подкомисия към Правната комисия едно към едно! Нищо различно нямаше в това, което имаше към бюрото и в това, което правеше парламентарната подкомисия, която имаше административен апарат. В момента не мога да разбера какво ще бъде разграничението на функциите между парламентарната комисия, която Вие предлагате и новото бюро, което изграждате, наред с новата държавна агенция. Тоест отново има опасност зад многото думи и мотиви, които са преди всичко политически, и многото норми, които влагате в текстовете на законопроекта, да не постигнем никакъв положителен ефект. Именно заради това няма да подкрепя този законопроект, но в същото време ще предложа в края на днешния дебат удължаване на срока между първо и второ четене, за да можем да се опитаме да направим дискусия, да поканим представители на Прокуратурата и съдилищата, които дават разрешение на неправителствения сектор, на службите от МВР и другите служби, защото наистина това препускане през такива важни законопроекти без класически постоянни парламентарни комисии, бързо през пленарната зала, през една постоянна комисия, макар и наречена „юридическа”, според мен не вещае нищо добро, включително и по тази тема. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Вучков. Имате думата за реплики. Господин Червеняков, господин Бисеров и господин Ципов са дали заявки. Не виждам други. Няма конкуренция. Благодаря Ви, господин председател. Господин Вучков, струва ми се, че днес Вие пропуснахте възможността да докажете, че сте една конструктивна опозиция, както твърдяхте в изявленията в началото на този Парламент. На първо място, започвате с едни неправилни твърдения, които по никакъв начин не се подкрепят от материалите, с които разполагам. В писмото на главния прокурор изрично се казва: „Създаването на специализирана структура, която основно прилага специалните разузнавателни средства, е положителна мярка”. Казва се: „Същата оценка следва да бъде дадена за създаването на независим постоянно действащ държавен орган, чиито членове се избират от Народното събрание като контролен орган”. Така че оценката, която се получава, не е противоречива, тя е абсолютно еднозначна. Еднозначна е във всички представители на институции в България и в този Парламент, с изключение може би на Вашата парламентарна група. Така сте решили да се държите – това е Ваше право. Но казвам, че Вие днес изпуснахте един шанс. Второ, казвате, че трябва да се регламентира материята и за съществуването на други структури – ДАНС, НРС, служба „Военна информация”. Да, трябва да се обмисли и режимът за използването на специални разузнавателни средства за нуждите на националната сигурност и за нуждите на противодействието на престъпността. Може би трябва да се помисли и за различни режими, но това не е предмет на този законопроект. Този законопроект има целта да отговори на една такава необходимост, която вече четири години чука на нашите врати. Това, което се случи, сами знаете, че не беше подкрепено от нито един български гражданин, от нито една европейска институция. Ако искате, нека да удължим времето, направете Вашите предложения, ще ги обсъдим между първо и второ четене, ще направим корекции в законопроекта, ако са удачни. Но, така или иначе, Вие изпуснахте Вашия шанс.

заповядайте, уважаеми господин заличаването в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” на специализираната дирекция „Технически операции”. Искам да Ви кажа, че не сте прав. Това не е пропуск, това е умишлено деяние! Защо, господин Вучков, това е умишлено деяние? Защото целта на тези промени е да бъде създадена една такава държавна агенция „Технически операции”, голяма част от оборудването, с което разполага сегашната специализирана дирекция, ще бъде прехвърлено в държавната агенция, но немалка част ще отиде в специализираната дирекция на ДАНС.

Нека това да стане ясно от тази парламентарна трибуна. Затова Ви моля, когато излизате да правите реплика или изказване, наричайте нещата с истинските им имена, господин Вучков. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Ципов. За реплика има думата господин Бисеров.

както би казал един колега, аз цитирам числа и са верни – защото числото 15 864 за 2010 г., е вярно число, защото числото 54 162 за за същата година, е вярно число. И ако искахте да кажете нещо по бъдещата комисия за контрол върху службите в това Народно събрание – защо не участвахте вчера в дебата, когато разисквахме комисиите? Защо не участвате в дебатите?! Вие не участвате в дебатите, разбирате ли! Защо не участвате във временната комисия? Искате дебат, ами няма! Тази комисия няма да е милитаризирана, както се изразихте, защото в парламента няма милитаризирани структури, ако не знаете. В МВР може би все още има, не знам?!

Защо отхвърлихте проекта за промени на закона, който внесе Михаил Миков и група народни представители от БСП – не Вие лично, а Вашата парламентарна група? Защо отхвърлихте законопроекта на Движението за права и свободи за изменение на този закон по времето на миналия мандат? Не само че не ги направихте, а отхвърлихте нашите инициативи. Защо сега се изказвате с добри думи за подкомисията, а не приехте на практика нито една от нейните препоръки, които аз Ви цитирах преди малко? С какви очи ги говорите тези неща? Споменавате нещо за Форума на съдилищата, нали? Ето сега ще Ви кажа какво ми казаха: „През 2012 г. изготвихме предложение за законодателни изменения в редица закони, които представихме. Министърът на правосъдието Ковачева разбираемо не пое каквато и да било инициатива, но от МВР категорично отказаха промяна в закона. Лице за контакт беше Веселин Вучков, но и Цветанов беше официално запознат и категорично против.” Така че не се позовавайте на тези становища, Вие вече веднъж сте ги отхвърлили. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Бисеров. Господин Вучков, имате думата за дуплика. Заповядайте. че МВР се е противопоставило на някаква инициатива. Наистина съм учуден откъде ги имате тези данни. Ние сме участвали пълноценно във всички дебати по темата: Специални разузнавателни средства, включително и един Форум на съдилищата, но не само на него. Какво означава: МВР са били против. Не си спомням случай, когато МВР да са били против и сме се изказвали подробно, имаме публикации по тази тема: Специални разузнавателни средства. Така че според мен това, което цитирате, просто не е вярно. Не знам кой Ви го е изпратил. Още повече, доколкото знам, такъв институционализиран орган като Форум на съдилищата няма, но сме участвали в такива дебати неколкократно. Господин Червеняков, мисля, че именно в Закона за СРС е е материята, която регламентира точно преподчиняването на тези звена, за които говорим днес, защото този закон съдържа както устройствата и техническите служби, които прилагат СРС, които ги притежават, така и процедурата. Така че може да се каже, че той е устройствено функционален закон. Отново не чух отговор на този важен аргумент, който изтъкнах преди малко: защо не обединим всичките технически служби в една структура ДАТО, а в момента правим едно-единствено нещо – изваждаме СДОТО от МВР и правим нова държавна агенция към Министерския съвет? На този въпрос, независимо от всичко, ще държим да чуем отговор, защото досега не сме чули никакъв отговор. е много важно. В момента министърът на вътрешните работи дава просто разпореждане за техническото прилагане на сересетата. Същото го прави и председателят на ДАНС или изрично упълномощени техни заместници. Изведнъж службата СДОТО от МВР се извежда, прави се нова самостоятелна агенция, а в ДАНС остава непокътната. Трябва да се отговори на този въпрос и не трябва да се допуска, ако ще се преминава към нова агенция, която според мен не трябва да бъде самостоятелна дирекция, както и новото самостоятелно бюро на бюджетна издръжка към Министерския съвет. По-добре да й се намери място към Министерството на правосъдието, защото това наистина е правозащитен и правосъден проблем. Господин Бисеров, не съм съгласен, че една такава парламентарна комисия, която контролира специалните служби, наред с всичко друго трябва да контролира и въпроса с електронните съобщения и специалните разузнавателни средства. Отново подчертавам, това е правозащитен и правосъден проблем. Тук мнението на министъра на правосъдието дори е по-важно, отколкото мнението на един министър на вътрешните работи или шеф на една секретна служба. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина съм изумена от безочливите изказвания по предложения законопроект, които слушаме от представители на Политическа партия ГЕРБ, от представители на бившето МВР, защото злоупотребата със специални разузнавателни средства, незаконното подслушване беше една от най-срамните язви на предишната власт; защото беше публична тайна как вместо за борба с организираната престъпност и за защита на националната сигурност специалните разузнавателни средства се използват за подслушване на политически опоненти, на бизнес с цел рекет, изнудване и политически цели. Сагата със злоупотреба със СРС наистина започна като водевил в предишното управление, но завърши като хорър след установяването на ужасяващата истина за това как МВР е злоупотребявало с подслушвателна техника и с незаконно подслушване. не е без основания, а напротив, и започването на няколко наказателни производства срещу висши служители на МВР, включително и срещу бившия вътрешен министър именно по този повод за незаконно послушване и за неупражнен контрол върху използването на злоупотребата и използването на специални разузнавателни средства. Аз няма да изреждам многобройните скандални случаи, с които е осеяна съзнателната целенасочена политика на ГЕРБ за злоупотреба със СРС. Ще припомня, разбира се, случая „Ало, Ваньо – Тановгейт”, случая с четенето на специални разузнавателни средства по отношение на лекарите в Горна Оряховица от парламентарната трибуна и ще посоча последния скандал, завършил с мащабна проверка на прокуратурата и с разкриване на сериозни злоупотреби със СРС. Уважаеми колеги, хората са настръхнали срещу нарушаването на правата им чрез злоупотреба със специални разузнавателни средства. Какви числа, господин Вучков, трябва да Ви бъдат представени? Докладите на парламентарната комисия са пълни с числа. Господин Бисеров цитира тези от 2011 г., а аз ще Ви цитирам тези от 2012

Какви данни искате още да Ви представим? Три пъти нарасна употребата на СРС-та по време на Вашето управление, докато Вие, господин Вучков, бяхте в МВР спрямо 2008 г. Говорите за парламентарната Комисия за контрол върху специалните разузнавателни средства. Вие се подигравахте с тази комисия – Вие и мнозинството от ГЕРБ. Всяка година парламентарната Подкомисия за контрол върху специалните разузнавателни средства излизаше с доклад, в който повтаряше едно и също, едни и същи препоръки за промени в законодателната база. Ще припомня на господин Цветанов, че той и господин Борисов тук, в Парламента, през февруари 2011 г., подчертавам, сметнете преди колко време, обещаха законодателни промени в използването на специални разузнавателни средства по повод на скандала с подслушването на шефа на Митниците и изтеклите скандални записи. Тогава същата тази комисия, за която Вие плачете... Господин Ципов излезе, но аз ще му припомня констатациите на парламентарната комисия. (Народният

установена порочна практика при прилагане на специални разузнавателни средства. Липсва регламент, който подробно да урежда този метод. Решенията, намерени при прилагането му водят до намаляване на гаранциите за законосъобразно ползване, съхраняване и унищожаване на събраната със 2. Предвидените в закона гаранции за основателността на исканията за прилагане на специални разузнавателни средства са неефективни и лесно преодолими посредством шаблонно и безсъдържателно мотивиране на искането за прилагане на

На оперативните работници е предоставена, без това да намира основание в закона, възможността да оценяват информацията и да филтрират потока към разследващите органи. 5. Защитата срещу изтичането на информация фактически е недостатъчна и не гарантира опазването й и защитата на гражданските права.

Това го казва парламентарната комисия през февруари 2011 г. Забележете, господин Вучков: 11. „Подкомисията за контрол на СРС кани ръководителите на институциите от съдебната и изпълнителната власти за изработването на нови законови процедури и правила за преодоляване на посочените слабости”. Именно МВР беше институцията, която препятстваше законодателната инициатива на правителството за промени в специалните разузнавателни средства. Ние изработихме такъв законопроект, точно по препоръките на парламентарната подкомисия и по обещанията, които дадоха пред Парламента господин Борисов и господин Цветанов. Изготвихме този законопроект и той беше отхвърлен от мнозинството от ГЕРБ през месец юни 2011 г. И Вие сега имате очи да твърдите, че видите ли сега ще се централизира използването на специални разузнавателни средства и че досегашният режим, както слушам от господин Ципов, никак не бил лош. Според мен специално по тази тема трябва да се засрамите и изобщо да не говорите от парламентарната трибуна, защото това, което се случваше със злоупотребата със специални разузнавателни средства, наистина е позорящо за демократична, нормална европейска държава.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

нека да припомним за други случаи от 2007 и 2008 г., когато имаше сериозни съмнения за нерегламентирано и незаконно използване на специални разузнавателни средства.

в Държавна агенция „Национална сигурност” бяха подслушвани председателят и заместник-председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Така ли беше, госпожо Манолова? Борави се тук с лека ръка с едни цифри, но нека ги кажем, макар че аз не съм много склонен да вярвам на статистиката от периода 2005-2008 г. През 2007 г. – брой на използвани специални разузнавателни средства – 8843, средства – 8843, ако не се лъжа. Да, през 2008 г. бяха намалени, но такова намаление наблюдаваме и през тази година, с повече от 3500 броя. Въпреки че на тази статистика, уважаеми дами и господа, отново ще повторя, едва ли може да й се даде кредит на доверие, защото наистина нямаше никакъв реален и ефективен парламентарен контрол през периода 2005-2009 г. Все пак нека да обърнем внимание на тези цифри, уважаема госпожо Манолова. През 2008 г. въз основа на Решението на Съда в Страсбург Вие приехте едни промени създадохте Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, десет месеца то дори не заработи. Нека това да стане ясно на всички в тази пленарна зала. Промените бяха от декември 2008 г. до октомври 2009 г., когато беше закрито, то не функционираше. Защо?

но нека като говорите тези цифри, защо не кажем, че през последните три години и половина Четиридесет и първото Народно събрание прие редица промени в Наказателния кодекс, НПК, Закона за електронните съобщения, които разшириха кръга на възможностите за използване на специални разузнавателни средства. Оттам именно се получава това покачване на данните и цифрите за използваните специални разузнавателни средства, включително и в началото на тази година ние допуснахме да се използват специални разузнавателни средства за престъпления, свързани с изборния процес. Такива промени бяха правени периодично през изминалите три години и половина и е логично да се покачи броят на използваните специални разузнавателни средства именно поради приетите законови промени. Второ, да не забравяме, че при използването на специалните разузнавателни средства има съдебен контрол и ако критиката трябва да се насочи към някого, то е как се допуска и как се използва този контрол, ефективен ли е той и трябва ли да има промяна точно в

Доказаните злоупотреби са именно в мандата на Тройната коалиция, всичко друго в момента са твърдения. Тези препоръки, които прочетохте в докладите, спокойно в последните 20 години можем да ги

Аз няма да влизам в спорове за числа. Аз продължавам да се изумявам наистина за липсата на всякакъв усет към Вас, уважаеми колеги от ГЕРБ, които бяхте депутати и в предния Парламент, и за липсата на какъвто и да е срам и неудобство пред българските граждани, защото за безобразията със незаконното подслушване своя вина имаше и парламентарното мнозинство на ГЕРБ. ГЕРБ. Като лъсна истината за фрапантното увеличаване на броя на специалните разузнавателни средства, като изтекоха записите по „Тановгейт”, като се четоха от парламентарната трибуна специални разузнавателни средства, като обещаха Вашите лидери промени в законодателния режим, именно депутатите от ГЕРБ бяха хората, които натиснаха копчетата и при внесен законопроект не допуснаха промени в регламентацията за специалните разузнавателни средства. Образувани са няколко наказателни производства именно за злоупотреба със специални разузнавателни средства от страна на МВР, но в морален смисъл Вие сте съучастници за извършването на тези престъпления. Защото не проявихте никаква воля, никакъв характер за законодателен регламент върху използването на СРС – врата в полето. От кумова срама днес трябва да замълчите! Защото, за да се случват тези безобразия с незаконното подслушване вина има парламентарната мнозинство на ГЕРБ в предишния Парламент, защото Вие отказахте да въведете контрол, защото Вие отказахте да въведете и съдебен, и истински парламентарен, и независим контрол. Какво говорите за контрол на съдиите? (Реплики от по-лесно от селските кметове, защото нямат ангажимент да се запознават с основанията на съответното оперативно дело. Много добре знаете. И това, за да е така, вината е и Ваша, господин Радев, и на депутатите от ГЕРБ, защото не променихте правилата. За всички нас беше ясно, беше ясна срамната тайна на предишната власт, че се слуша безразборно, безконтролно, незаконно и въпреки това не направихте нищо да спрете това безобразие. Не пречете сега да бъдат създадени законодателни правила, законови правила за ред в специалните разузнавателни средства. Защото всяка власт, независимо че сега има правителство, което е подкрепено от Коалиция за България – всяка власт трябва да бъде озаптявана от изкушението да слуша незаконно когото и да било, да използва СРС-та не за нуждите на наказателните производства. (Ръкопляскания

Смятам, че законопроектът, който се обсъжда, е изключително важен както за Българския парламент, за българското общество, но преди всичко той е важен и за националната сигурност на България. За голямо съжаление в Четиридесет и второто Народно събрание сме свидетели да се приемат важни, основополагащи законопроекти в сферата на сигурността от временна комисия, а не от постоянна, отсъствието на дебат, на експертиза и, разбира се, при липсата и отсъствието на представители от Министерския съвет, които реално трябва да изпълнят тази реформа, след като бъде приета в Четиридесет За голямо съжаление, от днешния дебат отсъстват и основните вносители. Споменахме за министър-председател, споменахме за министъра на вътрешните работи, но те не са вносители, а основният вносител е Сергей Станишев и Лютви Местан. Защо ги няма? Защо, след като те са вносители на такъв важен законопроект? Когато се говори за твърдения, и то от уважаваната от мен госпожа Мая Манолова, аз мога да кажа, че тя за пореден път може само да прави внушения, но не да има достатъчно доказателства за това. Нека да Ви припомня какво се случи на 11 когато всичко, което беше в деня за размисъл, беше под нейния сигнал, който беше входиран. Виждате, че и до ден-днешен няма нито един обвинен и нищо, което да потвърждава твърденията, изнесени в този сигнал, който е бил написан по всяка вероятност в някаква стаичка, свободно съчинение, което изигра съществена роля за резултата на изборите.

два месеца по-късно – вчера, когато бях в Прокуратурата, Вие видяхте, че всъщност не се говори за незаконно подслушване, а за някакво предполагаемо обвинение за неупражнен контрол. Но подобно престъпление с това искам да Ви припомня два случая, които бяха визирани от колегата Краси Ципов. Случаят „Галерия”. Това беше случай, който беше на новосъздадената важна служба на Държавната агенция за национална сигурност. Нека да Ви припомня, че законодателната инициатива пак беше по същия начин – от 5 6 депутати, без абсолютно никакви дебати при отсъствието на изпълнителната власт, както наблюдаваме и днес. Нека Ви припомня, че в случая „Галерия” основните, които тогава бяха дискутирани в публичното пространство и от политици, и от проверките, които бяха осъществени, са днешните, които управляват както Министерството на вътрешните работи, така също и Държавната агенция „Национална сигурност”. Другото, което също трябва да знаете, е случаят „Иван Рилски”, за който беше споменато от колегата Ципов. Само ще Ви припомня, че тогава по този мегаскандал, който стана, Вие знаете, че тогава беше задържан тогавашният главен секретар Илия Илиев. Тогава беше повдигнато обвинение, в общи линии идентично, както сега, на тогавашния директор на тази дирекция Цветан Иванов. Знаете ли какъв беше резултатът? След като приключи всичко, нямаше абсолютно никакви доказателства за обвиненията, които бяха отправени към висшата професионална фигура ген. Илиев, също така към Цветан Иванов. Това, което се направи, е че ген. Илиев преди няколко седмици успя да осъди Прокуратурата, да му плати обезщетение в размер на 10 хил. лв., доколкото бях запознат от медиите. А това, което се случи към колегата Цветан Иванов, който е пенсионер – пенсионирах го в моя мандат поради придобиване на пределна възраст, само ще Ви кажа, че с тези Ваши политически игри му причинихте здравословни проблеми и той мина на хемодиализа. Това всъщност е политиката, която правите Вие. Но не и да говорите със съдържателната част на ясните мотиви. Нека да Ви припомня това, което се случи с Бесооглу. Знаете, че всъщност тогавашният вътрешен министър, сега председател на Народното събрание, е нарушил закона. закона. Никой не търси от него наказателна отговорност, защото той е Вашият коалиционен партньор. А това беше установено в проверката, която беше проведена тук, в Българския парламент. Нека да говорим за доказателства, които всъщност имаше през всички тези години. Това, което мога да кажа, че по Вашата логика, както сте изложили в мотивите си това не отговаря на истината, кой и по какъв начин направи разбивка за разходите, които прави СДОТО годишно? Кой говори за тези 100 милиона

тази организирана престъпност. Това, което мога да Ви кажа за незаконните подслушвания: Няма установени такива незаконни подслушвания.

Никой не говори за тези неща – за предприетите мерки в тази посока. Мога да кажа, че законодателството на България е едно от най-рестриктивните.

внесохме предложение за така наречените „разпечатки” да могат да бъдат правени с изградения интерфейс между мобилните оператори и СДОТО, знаете, че тогава се породиха съмнения в обществото. Тогава бяха много активни някои представители на политически партии. Това ни предизвика да преосмислим предложението, което беше входирано от Министерството на вътрешните работи, респективно чрез Министерския съвет.

ден. Разбирате сами, че това не може да бъде нормално правораздаване или нормално събиране на доказателства, за да разкрием тежки престъпления! Ние направихме

работи. Заложихме срокове – за тежки престъпления в рамките на два часа да се дават резултати. Мога да кажа, че беше изградена изключително добра организация за работа с мобилните оператори, за което искам да им благодаря. Това натовари бюджетите им с дежурства, които трябва да бъдат осъществявани. Защо никой не говори и по това, което каза и колегата Вучков – Дирекция „Технически операции” в ДАНС, защо?! Колеги, нали искаме по някакъв начин да оптимизираме средствата, да създадем по някакъв начин по-добра организация на работа?! Всъщност с преливането на ГДБОП към ДАНС ние се лишаваме от възможност да правим петъчен парламентарен контрол на изпълнителната власт, респективно на министрите. Какво правите Вие? В момента искате да прокарате неща, които са поредна стъпка за поети ангажименти от Вас

Всичко това е демотивация в системата на МВР, ДАНС и на цялата правоохранителна система.

нови престъпления повече има като статистика. Понеже казвате, че трябва да цитираме цифри – длъжни сме да го направим.

искам да кажа, че сумата е под 20 милиона. Ако имате необходимите възможности, а Вие имате, направете си разбивка. Нека да имаме финансов разчет какво се случва с тази дирекция. Защо никой не казва какво се случи с преминаването на ГДБОП към ДАНС? Кой осигурява бюджетите на тези министерства, които трябва да платят обезщетенията при прекратяване на правоотношенията? За преминаването от едно министерство или от една институция в друга е необходим финансов ресурс, за да се платят тези обезщетения. Никой не говори за този разчет. Някой взе ли предвид всички обсъждания, правени през последните години?! Имаше предложения както на парламентарната подкомисия, но имаше и обществени дискусии, направени от съответните професионални общности в съдебната система и от граждански организации. Направихте ли някъде такъв дебат?! Заложихте ли го като визия в стратегията за сектора за сигурност в предизборната си кампания? Не! Обедини Ви само едно: да разрушите нещо градено. Не знам защо пишете в мотивите, че всичко това е заради вицепремиера и министъра на вътрешните работи, под чието ръководство механизмът за незаконно подслушване. Господа, бъдете сериозни! Как може това да бъде мотив и аргумент в законопроект?! В момента Вие управлявате, Вие управлявате в момента! Първо докажете незаконното подслушване и дайте да оптимизираме нещата, но да бъдат юридически издържани и да са в интерес на държавата.

Нали в момента Вие назначавате всички тези ръководители?! Не разваляйте една конструкция, която е надграждана през всичките тези години, защото много трудно се гради, но много лесно се руши.

от една партия, която днес е в коалиция с БСП и „Атака”. Това всъщност е причината, поради която беше махнат този човек. човек. Така се говори както в Областната дирекция, така и сред всички, които знаят за какво става въпрос. Затова, уважаеми дами и господа народни представители, Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи този законопроект. Това, което беше споменато от Христо Бисеров, че всъщност ние сме отсъствали от дебата, дебат да водим с Вас, когато нямате никакви аргументи и мотиви нито финансово, нито юридически и нищо, което ще се случи занапред. Защо не възприехме модела да приемем закони, които са минали на първо четене в Четиридесет и закони, които всъщност са минали през обществено обсъждане и са били обсъждани при Консултативния съвет при Президента? Това са закони за сектора за сигурност. Знаете, че там дори ние сме предвидили засилване на парламентарния контрол и възможности със създаването на подкомисия към Бюджетната комисия, която действително да контролира и да може аргументирано да се защитават бюджетите, необходими за сектора за сигурност, при определени обстоятелства, при които се налага да се търси такова финансиране. Моля Ви, прочетете ги тези законопроекти. Моля Ви, нека да следваме логиката за търсенето на обществен и политически консенсус. Секторът за сигурност не е секторът за сигурност на „Атака”, ДПС и БСП. Секторът за сигурност е националната сигурност на държавата и това е, което обществото очаква от нас – да бъдем ефективни. Защо никой не говори за образуваните повече досъдебни производства, които бяха на база прилагането и увеличаването на тези специални разузнавателни средства? Защо никой не цитира данните, на прокуратурата и на съда за това как реформите, които бяха извършени през последните четири години с промените, които бяха в Наказателно-процесуалния кодекс от май 2010 г.? Вие знаете каква е статистиката и тя беше отчетена изключително положително и от Европейската комисия за успешните реформи и за подобряване на дейността на разследващите полицаи. Когато сме изградили една основа, недейте да бутате, за да правите нестабилна къща на пясъчна основа, защото времето минава много бързо и когато Вие сте управляващи, правете реформи, които да бъдат реформи и занапред. Политическа партия ГЕРБ нито веднъж не предложи законопроект, който да не бъде достатъчно мотивиран и обоснован. И не предложи законопроект в сектора за сигурност, който да не бъде подложен на обществено обсъждане и не беше качен на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи и на Министерския съвет. Това е, което трябва и Вие да вземете предвид въпреки критиките, които имате към политическа партия ГЕРБ и всички тези безпочвени обвинения, които правите през всички тези седмици и месеци. Благодаря Ви. Благодаря Ви и аз, уважаеми господин Цветанов. Поне трима са дали заявки за реплики. Само че преди да Ви дам думата, уважаеми народни представители, господин Цветанов и говорещите преди Вас от други парламентарни групи – чл. 47, ал. 1 на правилника дава право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

След дупликата ще бъдат личните обяснения. Сега не им е времето. Дебатът по Закона за изменение и допълнение на Закона за ДАНС беше миналата седмица, понеже Вие днес голяма част от изказването си посветихте на тази тема. Тогава нито един от Вашата парламентарна група не беше в залата. Имаше няколко съгледвачи, изпратени горе на балкона. Вие не участвахте по никакъв начин в този дебат. Вашата парламентарна група не изпрати хора във Временната комисия по правни въпроси, където да дадете своя принос в обсъждането на тази толкова важна материя, както Вие казвате. Днес приемаме на първо гласуване и обсъждаме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства. няма никакво съмнение, че общественото настроение в началото на тази година, което доведе до оставка на Вашето правителство и предсрочните парламентарни избори, беше по две теми. Едната тема беше изключително ниските доходи и бедността. И втората тема в обществото беше подслушванията и сересетата. Защо Вие сте създали условия през тези четири години обществото да бъде толкова чувствително и всеки български гражданин да говори на темата сересета, хората да си оставят телефоните в другите стаи и да се върне репликата: „Абе, това не е за телефона”, Вие сам си отговорете на въпроса. Няма никакво съмнение, че обществото има изключително голяма потребност този въпрос да бъде дискутиран и да бъде коригиран, съобразно обществените очаквания. Това е причината толкова бързо да се приема този закон, за да отговорим на обществените очаквания. А по темата, че не сте променяли никога закони без обществено обсъждане и без да има дебат, това просто не е вярно. Спомнете си как беше закрито Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, как беше променян закона за ДАНС, как бяха орязани правомощията на ДАНС. Спомнете си какво беше в началото на Вашия мандат по темата „Сигурност” и ще разберете, че това, което казвате, просто не е вярно. А по темата за това, че в някои други държави министрите можели да разрешават ад хок сересетата, те очевадно имат правосъзнание, за разлика от някои други.

ще взема думата да Ви направя реплика с ясното съзнание, че това ще доведе до дуплика, което ще Ви даде повече възможност да говорите. Правя го обаче от гледна точка на човек, който от вътрешни работи не разбира, но разбира нещо от PR и това ми дава възможността да съм сигурен, че колкото повече говорите, това е по-добре за нас. Така че продължавайте в същия дух. По отношение на увеличената престъпност – пълно нахалство! Четири години се увеличава. Наистина битовата престъпност четири години се увеличава. И Вие, който бяхте отговорен за това четири години, който доведохте до това със собствените си действия, да излезете на втората седмица на правителството, когато още няма избрани заместник-министри и да кажете, че, видите ли, ние носим отговорност за увеличаващата се престъпност, това е нахалство, което само Вие владеете. Вие в едно нещо сте уникален – в това нещо Вие сте уникален, няма друг такъв! Признавам Ви го. И още нещо – лъжите, които изрекохте, са характерни за Вас, може би и за Вашия лидер, защото общо взето Вие ги владеете тези неща най-много. Но една от тях – това, че, примерно, не се злоупотребявало със специални разузнавателни средства, особено много ме радва в момента. Вчера излезе едно интервю на Ваш колега – министър на земеделието във Вашето правителство, който твърдеше, че Вие сте надничали даже под чаршафите на министрите. Сега аз имам въпрос: ако Вие не сте го правили със специални разузнавателни средства, как точно надничахте под чаршафа на Найденов? Благодаря Ви, господин Кутев. Господин Кутев, към всички народни представители – общественият език отдавна е надхвърлил рамките на културната дискусия. Моля Ви поне парламентарният да тръгне малко-малко да отива към нея. Заповядайте, господин Мерджанов. Благодаря Ви, господин председател. Господин Цветанов, Вие бяхте силовият вицепремиер на миналото правителство. Вие създадохте най-голямата бъркотия и безредици в сектор „Сигурност”. По Ваше време се допуснаха няколко пробива в националната сигурност. За каква национална сигурност имате наглостта да говорите тук? По Ваша вина беше уволнен и секретарят на Съвета по сигурността. По негова инициатива бяха направени въпросните законопроекти. И понеже Ви се изтегли черджето от къщата,

Констатациите на комисията: „При органите на МВР броят на исканията за използване на специални разузнавателни средства се наблюдава сериозен ръст. През 2011 г. е отчетено увеличение от 26% спрямо 2010 г. Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на прилагането на СРС по брой лица. През 2011 г. сересетата са приложени спрямо 7881 български граждани. Спрямо 2010 г., през 2011 г. се наблюдава ръст от 30%. Увеличава се и прилагането на подслушваните като оперативен способ с 20% спрямо 2010 г.” Господин Цветанов, 2011 г. беше изборната година за избора на Президент и за местни

Първо искам да спомена, че няма да отговарям на господин Кутев. Само ще му припомня, че при тях заразата от СПИН се разнася по партийна линия, доколкото това беше публично оповестено от него. Вие самият, господин Кутев, говорехте за нелицеприятни разговори за Вашата колежка Корнелия Нинова, която седи на първия ред. Вие самият лансирахте тази тема – този дебат, който е имало във Вашето управление. Нека и това да си го припомните – да го знаете.

Вие бяхте политиците, които идваха при мен и ми казваха, че не трябва да имам отношение към Бесоолу. Аз отговорих, че той вече е във фаза, която е в съда и нито имам някаква компетентност... Господин Местан, спомняте ли си, когато ме поканихте във Вашата стая – имаше журналистически интерес по тази тема? Не споменахме нищо, защото исках да запазим този конфиденциален разговор. Аз Ви казах, че не мога да поема подобни ангажименти. Господин Камен Костадинов. Господин Костадинов, Вие бяхте представител на Комисията за контрол на ДАНС. Нали така? Идвали сте много пъти при мен – съвсем нормално и съвсем разбираемо. Вие не бяхте ли човекът, който дойде да ме пита за един бизнесмен – дали има някакви мероприятия, прилагани спрямо него? Не бяхте ли човекът, който дойде при мен? Тогава не Ви отговорих, защото няма как да Ви споделям подобна информация. За да Ви покажа, че няма избирателен подход, мога да припомня един член на Партия ГЕРБ, към когото бяха прилагани специални разузнавателни средства и тогава лицето беше задържано. Това, което направиха Парламентарната група на ГЕРБ и представителите от Старозагорския регион – пуснаха предложение за изключването му от партията, защото неговият брат беше задържан в Белгия за източване на кредитни карти – превеждаше парите по съответния банков път към България. Това е разликата между ГЕРБ и всички Вас, които в момента управлявате страната. Ние винаги сме се старали да бъдем принципни. Бъдете и Вие искрени, когато разговаряте с Вашите избиратели – говорете за това, което действително сме правили и за това, което Вие в момента правите.

Господин Цветанов, странно чувство за хумор сте придобили след парламентарните избори и може би вчера, след разходките из прокуратурата. Няма как другояче, освен като виц да бъдат възприемани Вашите изявления, че по време на управлението на ГЕРБ броят на СРС-тата бил намалял, че не се злоупотребявало с подслушване, че ГЕРБ обсъждали законопроекти или че ГЕРБ постъпвали принципно. Аз очаквах от Вас нещо друго – да отговорите на директно зададения от мен въпрос от тази трибуна: защо не изпълнихте поетия от Вас ангажимент да промените Закона за специалните разузнавателни средства? Защо това, което обещахте през февруари... ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Манолова, това не е парламентарен контрол, а лично обяснение! После господин Цветанов ще иска думата,

който поехте през февруари 2011 г. – да наложите законодателен регламент за използването на специалните разузнавателни средства, така че със СРС-та да не се злоупотребява! Вършим го вместо Вас, бивайки в друга позиция. Сега ние подкрепяме правителството, а Вие сте опозиция. Правим го от принципното разбиране, че не трябва да се злоупотребява със СРС та нито спрямо опозицията, нито спрямо политическите опоненти, нито спрямо бизнеса, нито спрямо който и да е български гражданин! Правим го заради Вас, защото не сме като Вас. Господин Цветанов, за разлика от Вас, няма да кажа от тази трибуна, че четиримата обвиняеми, включително и Вие, за подслушванията в МВР

Да, аз съм идвал много пъти при Вас в качеството си на председател на Комисията за контрол на ДАНС, включително и с господин Местан по „случая Бесоолу”. Но нито веднъж – нито в този случай, нито в който и да е друг, сме идвали при Вас да търсим закрила или политически чадър за някого! Всички разговори, които са водени, включително по адрес на бизнесмени, на когото и да е, са били да поискаме Ваша гаранция, че не се злоупотребява, че няма рекет от представители на Министерството на вътрешните работи, ... директора в Стара Загора; да търсим от Вас, като политическо лице, което оглавява министерството, гаранция, че законът се прилага такъв, какъвто е написан. Ако Вие твърдите нещо друго, то това е лъжа и ще Ви призова да говорите конкретно.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 първоначално реших да отговоря сериозно на закачките на господин Цветанов. Дори се сетих за една култова реплика от много много хубав американски филм, в който главната роля е на Джак Лемън. Филмът е „Апартаментът” – всички сме го гледали, култов е филмът. Дори няма да спомена репликата, защото не си струва. Бих казал – ресто. Този Парламент трябва да се занимава с далеч по-полезни неща, а не с лицето Цветан Генчев Цветанов. Оттук нататък искам да кажа на това лице – Цветан Генчев Цветанов, че може да говори за мен, за господин Камен Костадинов, за моите колеги каквото си иска. Всяка атака на лицето Цветан Генчев Цветанов по мой адрес, по адрес на който и да е мой колега е истински комплимент за нас. Колеги, бъдете горди, ако това лице Ви напада.

Така ще бъде. Да знаете как се чувстваха хората, които мачкахте, на които откраднахте бизнеса: политици – не на национално, на регионално ниво, общински съветници, заместник-кметове, кметове, които разхождахте по полиция, съдилища, специални съдилища! Сега, като Ви вадят зъбите, боли. Разбрах, че добър адвокат сте си хванали. Братя Галеви от ГЕРБ са хванали адвоката на братя Галеви от Дупница – това е добре. (Реплика от народния

Благодаря